(SDP)** Prelazimo na iduću točku dnevnog reda, to je - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o pitanjima od važnosti za irski narod u pogledu ugovora iz Lisabona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 525 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Joško Klisović, zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova. o pitanjima od važnosti za irski narod u pogledu ugovora iz Lisabona kojeg predlažemo potvrditi u Saboru. Radi se dakle o Protokolu koji je trebao stupiti na snagu 1.7.2013. godine, prije ulaska dakle Hrvatske u Europsku uniju no nije stupio na snagu i sad ga Hrvatska kao država članica mora ratificirati. Nije stupio na snagu jer četiri države Europske unije ga nisu do tada ratificirale. To su Belgija, Bugarska, Češka i Italija. Svi znamo da je Lisabonski ugovor odbijen u prvom pokušaju referenduma u Irskoj 2008. godine, tek je 2009. godine prošao. U međuvremenu je niz pravno obvezujućih jamstava dano Irskoj, prvenstveno u pogledu Povelje EU o temeljnim pravima i Ugovoru o području slobode, sigurnosti i pravde. To su pitanja koja se odnose na opseg i primjenjivost zaštite prava na život i zaštite obitelji, zaštite prava u pogledu obrazovanja zajamčenih Ustavom Irske, pitanja izvršavanja nadležnosti Europske unije u odnosu na poreze, pitanja vojne neutralnosti Irske te određena pitanja vezana uz sigurnost i obranu. Kako se čitav proces ratifikacije u drugim državama članicama ne bi morao ponavljati zbog neuspjelog prvog referenduma u Irskoj donesena je odluka, Europsko vijeće je donijelo odluku 18. lipnja lipnja 2009. godine da će se ova jamstva uvrstiti u idući pravni akt koji se donosi na toj razini, a to je ili novi ugovor ili ugovor o pristupanju iduće države članice što je trebala biti Hrvatska. Vi znate da mi nismo bili baš sretni sa takvim rješenjem te da smo dobivali protiv toga što je i prihvaćeno tako da su države članice odlučile da se protokol neće potpisati, a potom ratificirati kao dio našeg pristupnog ugovora nego kao odvojeni dokument. Nacrt protokola je usvojilo Europsko vijeće u travnju te su ga potpisale sve države članice 2012. u lipnju. On je sad pred nama za usvajanje, odnosno ratificiranje.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra. Mislim da je ovo jedan važan zakon, ne u smislu rasprave o tome hoćemo li ga poduprijeti ili ne, međutim radi se o jednoj prilici da se još jednom iskoristi europsko zakonodavstvo kako bismo održali ono obećanje koje smo dali građanima Republike Hrvatske, a to je da ćemo koristit odnosno proces informiranja o pitanjima koja su važna za Europsku uniju. Ja znam da posebne kampanje trebaju i novaca i vremena, ali upravo kad dođe ovakav zakon mislim da je dobro da se o njemu progovori jer ovo koliko god bi se učinilo na prvi pogled da je tipski međunarodni ugovor ja mislim da nije, iz nekoliko razloga. on nam daje uvid u kompleksnost europske politike i europska prava što je itekako i potrebno i moguće razjasniti jer mi smo sad subjekt tog procesa. U tom kontekstu ja bih imao pitanje i predlagatelju. Naime, ovaj ugovor je, odnosno protokol i odredbe koje su dio ovog protokola se prilažu ugovoru o Europskoj uniji i ugovoru o funkcioniranju Europske unije. On je bio i sastavni dio našeg pristupnog ugovora temeljem odluke Europskog vijeća što je gospodin zamjenik ministrice ovdje prethodno objasnio. Međutim, u obrazloženju koje je došlo iz Vlade ustavna osnova za donošenje ovog zakona je nađena u članku 140. stavku 1. što je točno. Međutim, ugovor, konačni ugovor o potvrđivanju ugovora o pristupanju Republike Hrvatske EU ustavna osnova je bila 140. točka 1. tako da mislim da je Odbor za zakonodavstvo raspravljao. Ne znam jesu li uočili tu činjenicu, ali imat ćemo situaciju da smo temeljni ugovor usvojili dvotrećinskom većinom, a anex, jer ovdje se radi o anexu Ugovoru o EU nije navedena dvotrećinska većina kao uvjet. Naravno mislim da oko toga nema nema nekih razlika među nama, odnosno razlika u odnosu na intenciju predlagatelja. Ali mislim da je to potrebno razjasniti prije nego što dođe na glasovanje u Sabor. Naime, upravo je Irski slučaj pokazao koliko su za EU važna pitanja i za države članice, koliko su važna pitanja koja se tiču građana i koliko je moguće da ukoliko se neka pitanja previde ili im se ne pristupi sa dužnom pozornošću koliko mogu izaći iz da da tako kažem područja koje političke elite kontroliraju. Naime, kontekst ovoga što se dogodio u Irskoj nije nešto naročito kompliciran. Da je dakle 2008. godine Irska se suočava kao i ostatak Europe sa velikom krizom, raste nezadovoljstvo i u tom trenutku vladajuće elite ne pokazuju dovoljno razumijevanja i ne osluškuju bilo naroda već jednostavno pristupaju tom procesu referenduma koji je kao što je zamjenik ministrice već kazao u prvom pokušaju Zašto to kažem? U tom trenutku su se ubacili mnogi igrači koji su zapravo htjeli ovaj proces usvajanja, ratificiranja Lisabonskog ugovora na neki način ili otežati ili ga onemogućiti poput nekih milijardera, biznismena, tu se spominje …/Govornik se ne razumije./… jedan od najbogatijih Iraca. Na kraju se ispostavilo da cijela kampanja izgleda više, je služila nekim korporativnim interesima krupnog kapitala koji je dolazio izvan granica Irske, pa izvan granica EU. Drugo, pravno se pokazalo da je EU jedan fleksibilan mehanizam koji u određenim trenucima zna kako može zaštiti i interese Unije i interese države članice kad se i jedne i druge suoče sa specifičnim izazovima. Treba imati u vidu da je to moguće upravo zato što Unija razvija svojevrstan model ustavno-pravnog pluralizma i usudio bih se reći na ovom primjeru se pokazuje da jedan racionalan pristup politici i pravu postaje moguć onda kad se zna cilj koji se želi postići. Ali kad se spoznaju granice do kojih je pojedina zajednica u datom trenutku objektivno sposobna ili spremna ići. Upravo takav racionalan pristup zaslužan je za nešto što je nekad izgledalo nemoguće, a to je da funkcionira interesna zajednica sad već 28 država članica što je postala praksa bez presedana u povijesti. Također rekao bih koliko god u EU bili bijesni na taj neuspjeh prvog irskog referenduma nikome nije palo na pamet podcijeniti i omalovažiti činjenicu da je irski narod glasovao kako je glasovao, a da je jedini odgovor na to bio adresirati njegovu zabrinutost čak i putem protokola koji kao što vidimo postaje sastavnim dijelom Ugovora o EU. Dakle, uz činjenicu da Lisabonski ugovor propisuje po prvi puta ulogu nacionalnih parlamenata u europskom regulatornom postupku i ovakvi primjeri čine sastavni dio onoga što kod nas profesor Rodin zove konstitucionalizacijom nacionalnih regulatornih postupaka. Slučaj Irske odnosi se na nacionalne zakonske i ustavne mehanizme kojima se regulatorni postupci koji se odvijaju na europskoj razini podvrgavaju posebnim nacionalnim zahtjevima koji utječu na njihovo donošenje. Takva rješenja možda umanjuju učinkovitost i brzinu odlučivanja, ali u korist veće demokratičnosti postupka odlučivanja. demokratskog deficita Unije već na ovom primjeru se očituje kao nastojanje, marginalizacije predviđenog jačanja uloge Europskog parlamenta kroz korištenje uloge nacionalnih parlamenata, ali i instituta neposredne demokracije. O modalitetu europske prakse izravne demokracije govorili smo i prošli tjedan kad smo usvojili Zakon o provedbi Direktive o europskoj građanskoj inicijativi. Recimo tu je Slovenija otišla i korak dalje uvođenjem instituta naknadnog zakonodavnog referenduma kojim je moguće osporiti bilo koji zakon bez obzira provodi li se možda njime neke prethodno preuzete europske obveze. U ovu skupinu, dakle ubrajaju se izuzeća koja su neke države članice uspjele ishoditi blokirajući postupak ratifikacije bilo da se radi o slučaju Velike Britanije i Poljske koje su se izuzele od primjene Povelje temeljnih prava EU. Drugim riječima da temeljem povelje neće se moći pokretati tužbe pred sudovima u Velikoj Britaniji i Poljskoj što kao što vidimo praksa Europskog suda ipak donekle ne slijedi odnosno mijenja. Tu je Velika Britanija i Irska, takozvano opt-aut ili izuzeće od policijske i sudske suradnje u kaznenim stvarima uključujući i ranija izuzeća od politike, imigracije i azila. Zatim Irska to su ova dodatna jamstva koja imamo ovdje, a to su dakle imunitet od odredbi Lisabonskog ugovora koji se odnose na oporezivanje i jamstvo irske neutralnosti, nedodirljivost nacionalnih ustavnih odredbi o pravu na život nerođenih, zatim o obrazovanju i obitelji gdje država prepoznaje obitelj kao prirodnu i temeljnu jedinicu društva koja prethodi i nadređena je svom pozitivnom pravu. Povelja EU ne može imati utjecaj na ovu odredbu kao i na druge odredbe o kojima se ovdje govorilo. Ja naravno nemam namjeru otvarat razgovor o ovim rješenjima jer to nije naša tema ali smatram da je važno da znamo sadržaj odredbi kojih je svega nekoliko. Dobra praksa parlamentarna je da se uvijek u prijedlogu zakona daju daju svi potrebni elementi iz kojih saborski zastupnici mogu ostvariti kvalitetniji uvid u ono što se nalazi u tom zakonu. Dakle, mi ovdje imamo navođenje članaka, nekoliko članaka, irskog Ustava ali ne i sadržaj. Dakle, iz irskog primjera vidimo da ne postoje pitanja koje jedno civilizirano društvo ne može raspraviti uvažavajući argumente svake od strana. Činjenica da se Irska nakon krize ponovno vraća na put oporavka i ponovno je među uspješnijim ekonomijama, gospodarstvima EU samo potvrđuje ovo stajalište kao i činjenicu da je EU zapravo riznica ideja i u njenom radu nema niti isključivosti niti nametanja stavova. Meni bi osobno bilo zanimljivo porazgovarati i o odnosu članka 3. ovog protokola i članka 42. točke 7. Ugovora o EU koji se odnosi na vojnu neutralnost odnosno na odnos između klauzule uzajamne pomoći koja je predviđena Ugovorom o EU, a koja je na tragu NATO-vog veoma dobro poznatog članka 5. odnosno odnosa između članka 5. Washingtonskog sporazuma i članka 42. točka 7. Ugovora o EU pogotovo s aspekta države kao što je Hrvatska koja je članica obje integracije. U svakom slučaju ovo je zakon koji ćemo podržati, a mislim da je korisno da smo se na njemu malo i zadržali. Hvala vam lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo prijavljene 2 replike. Prvo Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Božinović dobro ste rekli iako niste komentirali sadržaj dakle onih Irske i onog što piše u Lisabonskom ugovoru. Ali ovako, piše da je protokol pitanje od važnosti za irski narod u pogledu Ugovora iz Lisabona sastavljen u Bruxellesu 13. lipnja 2012. za potpisivanje 30. lipnja 2012. Evo Hrvatska je s obzirom da je postala nova članica u mogućnosti da i ona potvrdi zapravo taj sporazum, odnosno ugovor. I sad u nabrajanju onoga što je to značajno za irski narod a što se donekle razlikuje od onoga što je primjenjivo u EU to je zaštita prava na život i kaže ovako zaštita obitelji, zaštita prava u pogledu obrazovanja, zatim neutralnost, određena pitanja vezana za sigurnost i obranu, dakle pitanje vojne neutralnosti i još nekoliko prava. S obzirom da poznajemo Irsku i ona je u svijetu poznata kao jedna od ajde po postotku stanovnika najkatoličkija zemlja, a iako je Belgija najkatoličkija jel' po onome, obzirom da poznajemo i našu hvala Bogu zemlju vidite kako je ovo dobar primjer kako jedna država, mala država sa 4,5 milijuna stanovnika poput Hrvatske može u razgovoru i dogovoru sa EU postići ono što želi. I evo Hrvatska je na tragu toga da i ona potpiše ovaj sporazum. Kažem, ovo je dobar primjer kako se brane svoji interesi, kako se brane interesi svoga naroda. Hvala lijepo. **Božinović, Davor (HDZ)** Kolega Grubišiću pa ja namjerno nisam, iako sam kazao nešto više o tim odredbama nego što smo dobili, jer u tekstu smo dobili samo koji su to članci Ustava Irske, ja sam neke odredbe onako svojom slobodom citirao, ali namjerno nisam želio otvarati ta pitanja jer to su pitanja koja se vezuju za Irsku i to je nešto o čemu mi ovdje i ne očekuje se da raspravljamo u sadržajnom smislu. Međutim, naglasio sam da upravo u jednom i tu možda možemo imati poveznicu sa situacijom odnosno sa nama u Hrvatskoj da u jednoj civiliziranoj atmosferi gdje se civilizirano iznose argumenti po bilo kom pitanju pa i po ovim pitanjima kao što je to bio slučaj u Irskoj i kao što se i EU i Europska komisija u ime EU uključila u ovaj proces se u jednoj smirenoj civiliziranoj atmosferi može naći izlaz iz svakog pitanja. To je bila moja intencija i zato mi se čini da je bilo važno o ovome nešto više reći jer kao što sam kazao na početku, ne radi se o tipskom međunarodnom ugovoru, ovo je aneks ugovora o EU, aneks ugovora odnosno dodatak ugovora o Hrvatskom pristupanju EU i zato mislim da o tome treba reć nešto više osim onih uobičajenih birokratskih fraza. Na repliku se odlučuje i Ante Babić. ste da se radi o jednom tipkom međunarodnom ugovoru ali ste između ostaloga spomenuli zapravo nakon Irskog referenduma nikome nije palo na pamet podcijeniti volju naroda i rezultate referenduma a ja koliko se sjećam na našem zadnjem nedjeljnom referendumu isto tako poslala se jasna poruka ovoj Vladi, al ne samo ovoj Vladi nego i svim budućim vladama da se sa temeljnim ljudskim vrijednostima, da se one zapravo moraju poštivati da se ta volja naroda mora poštivati. Zar mislite da ih vi da ih ne trebamo poštivati ili kao što Vlada čini a ja ne razumijem zbog čega omalovažavati, to svakako nije dobar i kao što vi kažete civilizirani put o kojem se ovdje radi. Hvala. Zaključujem raspravu. O tekstu zakona glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem zamjeniku ministrice.